U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Pero Ćosić. Izvolite. Poštovani g. potpredsjedniče, kolegice i kolege.

u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Ivan Radić. Izvolite.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Pero Ćosić. Izvolite.

poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege.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

do 2032. godine Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Izrada strateške dokumentacije za razvitak riječnog prometa Republike Hrvatske financirana je u sklopu operativnog programa kohezija i konkurentnost za razdoblje od 2014. godine do 2020. ukupne vrijednosti 11 milijuna 357 tisuća

Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. godine do 2032. godine. Strateške procjene utjecaja na okoliš za razdoblje od 10 godina srednjoročnog plana razvitka vodnih puteva i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje od 10 godina sa provedbenim akcijskim planom od 2022. do 2024., master plana luke Vukovar, master plan luke Osijek, master plan luke Slavonski Brod. Ova strategija je izrađena uvažavajući europski nacionalni regulatorni strateški okvir važeći u trenutku njene izrade. Ciljevi i mjere koji proizlaze iz ove strategije usklađeni su sa razvojnim usmjerenjem Europske unije u Sektoru prometa posebice prometa u unutarnjim plovnim putevima, te razvojnim usmjerenjem Republike Hrvatske kako općenito, tako i u prometnom sektoru. Ujedno je važno za istaknuti, da su definirani strateški ciljevi u skladu sa Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine. Pri definiranju ciljeva i mjera za naredno desetljeće posebno su se uzeli u obzir strateški dokumenti i mjere koje EU potiče u području energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, te prilagodbe klimatskim promjenama i nisko ugljičnim razvojem. Ciljevi koji su proizašli iz definiranja mjera i aktivnosti strategije globalno su prepoznati u izgradnji infrastrukture sustava unutarnje plovidbe kao krovnog cilja i postizanje veće razine kvalitete i konkurentnosti postojeće mreže kao sekundarnog cilja. Konkretno u praksi to bi značilo povećanje udjela teretnog prometa na unutarnjim vodama u odnosu na ukupan teretni promet sa 0,78% na 3,05% povećanja udjela putnika na unutarnjim vodama u odnosu na ukupan putnički promet sa 1,52% na 4,32%. Smanjenje emisije CO2 pogonskog goriva plovila i emisija stakleničkih plinova na unutarnjim vodama sa 1,2 na 0,6%. Povećanje kapaciteta terminala u lukama i pristaništima na unutarnjoj plovidbi do šest puta, povećanja udjela uređenog, riječni put uređen za plovidbu prema klasi naspram ukupnog broja sa 474 na 524 kilometra. Strategijom su definirane mjere kako bi se osigurali glavni prioriteti prometa unutarnje plovidbe, a koji su usredotočeni na uspostavljanje i održavanje uvjeta za siguran i pouzdan promet u unutarnjim vodnim putevima. Održavanje međunarodnih plovnih puteva u skladu sa potrebnim međunarodnim plovidbenim standardima, razvoj i modernizacija međunarodnih luka, povećanje održivosti sustava reorganizacije sektora, razvoja intermodalnosti, povezivanje luka sa drugim vidovima prometa. Kako bi se osigurala uspješna implementacija strategije potrebno je osigurati efikasno provođenje mjera u skladu da zadanim vremenskim okvirima. U tu svrhu izrađeni su ključni pokazatelji učinka strategije pomoću kojih se na mjerljivi način osigurava praćenje provedbe definiranih mjera, te u konačnici ostvarivanje ciljeva strategije. Strateški ciljevi osim pokazatelja koji definiraju stupanj provedbe pojedinog cilja podijeljene su u nekoliko tematskih područja kako bi bilo moguće provesti pojedini strateški cilj isto je nužno provoditi na razini prioritetnih područja javne politike prema kojima proizlaze pojedine mjere i projekti nužni za izvršenje strateškog cilja. Usvajanjem i provedbom strateške dokumentacije razvoja riječne plovidbe konačni ishod bit će unaprijeđena infrastruktura, poboljšana intermobilnost, poboljšan postupak pretovara roba u riječnom prijevozu, te njegova poveznica sa cestovnom i željezničkom infrastrukturom, povećani kapaciteti državnih, riječnih luka Slavonski Brod – Sisak – Vukovar i Osijek i posljedično ukupni kapaciteti riječnih koridora, poticaja razvoj sustava unutarnje riječne plovidbe i poboljšana poduzetnička odnosno odnosno gospodarska aktivnost povezana za sustav te globalni gospodarski razvoj na njezinom širem području i regiji. Tehnološka modernizacija sustava odnosi se na modernizaciju lučkih operativnih sustava, tehnologija koje se koriste u upravljanju teretima i procesima pretovara i opreme u luci. Odnosi se i na uvođenje lučkog informacijskog sustava kojim će se unaprijediti logistički proces u samim lukama. Lučki informacijski sustav omogućit će automatiziranu razmjenu podataka među dionicima slijedom koje će se lučki logistički procesi optimizirati povezivanjem međunarodnih riječnih luka u RH, smart luke, blockchain i slične pametne tehnologije kojima se može povećati učinak i ekonomska konkurentnost. I na kraju, donošenjem ove Strategije doprijet će se boljoj integraciji Hrvatske u prometnim pravcima EU, što će dovesti do učvršćivanja društvenih i ekonomskih odnosa na razini RH-EU. Slijedom navedenog, teretni promet će se intenzivirati, ne samo u lukama, već i na cijelom hrvatskom sektoru osnovne proširenje TEN-T mreže Rajna-Dunav koridora. Zahvaljujem. Imamo nekoliko replika, poštovani zastupnik Ćosić najprije. **Ćosić, Pero (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče. Moram reći da je zadnjih 2, 3 godine primijećena jedna značajna aktivnost na infrastrukturi riječne plovidbe. Izgrađuju se luke, u Slavonskom Brodu je završena jedna velika investicija, u Osijeku je spremna i mislim da ide u realizaciju, Vukovar se isto radi. Što se tiče samog plovnog puta, mislim da je to aktivnost nešto slabija, lošija, jedino ako se na rijeci Savi samo ta, ti radovi izvode na nalazi inspekcije, znači nemamo nekih projekata da krenemo u jednu stratešku aktivnost uređenja i plovnog puta. Znamo da je intencija EU da do 2030. se završe svi TEN-T pravci i da bi tu trebalo intenzivirati kako bi Europa do 2050. bila klimatski neutralan kontinent. Da li ima, da kažem, čvrsti stav odluke Vlade da se u to krene aktivno i što je ovaj, možda prepoznato na tom putu kao jedna prepreka da to krene jednim jačim intenzitetom. Josip (HDZ)** Zahvaljujem poštovani zastupniče na pitanju. Dobro ste primijetili, u zadnjih 3 godine iz državnog proračuna, samo iz državnog proračuna je u plovne puteve i u luke unutarnjih plovnih putova uloženo preko milijardu kuna, kada dodamo tu i europska sredstva, onda dolazimo do preko milijardi i pol kuna. To je vidljivo i na povećanju prometa, primjerice Luka Slavonski Brod je završena prošle godine i već se sada vidi povećanje, znatno povećanje prometa, taj promet u većem obujmu došao, tu svakako treba poraditi i na unaprjeđenju sustava poslovanja i funkcioniranja samih luka, ali ono što ste tu jasno rekli i na povećanju

samo dvije opaske. Ako sam dobro primijetio. Iznos ste rekli koliko košta izrada Strategije. Ali ako sam dobro vidio, jedan od Big Five je zapravo radio Strategiju pa ne znam baš gdje je njihova ekspertiza pošto se bave računovodstvo, pretežno accountingom, da se bave izradom Strategije. A druga situacija, se sjećate možda, a mladi ste, možda se ne sjećate, '99. vam je bila napravljena prva, ja mislim, prometna strategija RH i sad ću vam citirati što je pisalo, povećanje udjela riječnog prometa na 15% obujma prijevoza u odnosu na ostale prijevozne grane uz znatni udjel tranzitnog prometa. A u ovoj Strategiji vi predlažete da do, dakle u sljedećem razdoblju da se taj udio poveća na 3%. Vrlo zanimljivo. Znači iz '99. do sada. Josip (HDZ)** Zahvaljujem na pitanju. Rekao sam i g. zastupniku Ćosiću da je u samo 3, zadnje 3 godine uloženo preko milijardu kuna nacionalnih sredstava plus preko pola milijarde europskih sredstava. Mislim da ste vi u razdoblju iza '99., kada je bila donešena ta Strategija bili ministar. Nažalost nismo uspjeli tada doći do rezultata koje ste vi spomenuli. Ova Strategija je prilagođena trenutnim okolnostima i ja vjerujem da ćemo biti u sljedećem razdoblju puno uspješniji nego što smo bili u proteklih 15-ak godina, a mislim da ćete i vi biti sretni i zadovoljni radi toga. **Reiner, Željko Hvala lijepo poštovani državni tajniče, ja ću se referirati na onaj dio ove Strategije koji govori o klimatskim promjenama. Dakle imate dio Strategije koji govori o klimatskim promjenama i sve što se odnosi. Obzirom da nam je ova Strategija za naredno desetogodišnje razdoblje, a svjedoci smo i neću nikakvu veliku novost reći ako kažem da su klimatske promjene činjenica, da su povećane temperature i u javnom prostoru je dosta aktuelno pitanje nekih novih biljnih i životinjskih vrsta koje su se pojavili u moru zbog povećanje zaista temperature mora. Ono što, kad malo uđete u analize, vidite da su i povećanje vode na riječkim tokovima, odnosno na kopnenim rijekama i jezerima i svim ostalim. Ja u ovoj Strategiji nisam vidjela taj dio koji bi se referirao na taj dio klimatskih promjena koji cijenim da je dosta važan pa me zanima, da li nije bilo niti razmatrano niti ugovore ili ćete to kroz naredno razdoblje dopuniti? Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Bilaver, Josip (HDZ)** Zahvaljujem. Mi smo se dotaknuli smanjenja emicija CO2, pogonskih goriva, plovila, emisija stakleničkih plinova na unutarnjim vodama sa 1,2 na 0,6%. 0,6%. I sami ste svjesni da klimatske promjene uvelike utječu i na prometovanje i na unutarnje plovne puteve, pogotovo u Hrvatskoj. Izuzev Dunava, imamo velike oscilacije u količinama vode, odnosno vodostajima, a to je sve, rekli bismo, posljedica klimatskih promjena. S druge strane, imamo EK koja jako potiče prelazak tereta na željeznice i na unutarnje plovne puteve koji su ekološki najprihvatljiviji. Ono što je neovisno o ovoj Strategiji, pred nama je u sljedećem razdoblju zadatak je da pomognemo brodarskoj industriji na unutarnjim plovnim putevima da bude još ekološki prihvatljivija, a samim time da postižemo ciljeve koji su zadani globalno. Poštovani zastupnik Habijan. veći je zapravo i razvoj turizma i na kontinentu. Vidljivo iz same vaše ove Strategije i podatak koji ste naveli, zapravo do 2019. g., do prije pandemijske godine, značajni zapravo porast uplovljavanja putničkih brodova, upravo primjerice putničkim pristaništima koji spadaju pod lučku upravu Vukovar. U tom smislu pozdravljam da ste i u mjerama predvidjeli zapravo određene mjere za razvoj i poboljšanje upravo tog dijela odnosno turizam, pa vas samo molim ako možete ukratko iznijeti koje su to mjere i ciljevi koje želite postići upravo u ovom razdoblju do 2032. g. u pogledu turizma? **Bilaver, Josip (HDZ)** Zahvaljujem. Dobro ste vidjeli u samoj Strategiji da je promet, putnički promet jako rastao do pandemijske 2019. g., međutim, Luka Osijek je u 2021. g. dostigla te predpandemijske brojke, što nas svakako veseli. Najveći kapacitet ima Luka Vukovar i najveći broj ticanja i to nas svakako veseli. Oni su negdje na 70 do 80% predpandemijskih brojki. Ono na čemu mi sad trenutno radimo jest zimovnik Opatovac, Sotin, Batina, pristanište gdje pokušavamo dati dodatan sadržaj turistima da prilikom posjete RH imaju dodatan sadržaj, neću sad ići, to je ipak zadatak Ministarstva turizma, sve ono što mogu vidjeti i obići na području Slavonije. Poštovana zastupnica Ban Vlahek. cjelovitog hrvatskog prostora. Ono što mene zanima u kojoj mjeri su luke prometno povezane sa glavnim cestovnim i željezničkim koridorima? Hvala vam lijepa. a bit će povezana vrlo brzo i autocestom, povezana je željeznicom, Slavonski Brod koji ima pristup autocesti i željeznici, Luka Vukovar, mi trenutno radimo i završavamo jedan veliki europski projekt Vukovar-Vinkovci kojim će automatski bit povezano sa bivšim 10. koridorom, budućim Alpine-Western Balkan koridorom i imamo Luku Osijek koja je također, povezana i željeznicom i cestovnim prometom, zapravo, nama je interes da napravimo cjelokupni tu mrežu, intermodalnu mrežu. Kao što vidimo, sve to uglavnom i jest istoku Hrvatske u Slavoniji, ja mislim da ima prostora za sve ove lučke uprave koje sam nabrojao da one zajedno mogu u sinergiji raspodijeliti ovisno o vrsti tereta sasvim dovoljno, ali privući i ostatak tereta iz centralne i jugoistočne Europe. Poštovani zastupnik Radić. ukrajinskih žitarica, a znamo situaciju da se to više ne može izvoziti preko Crnog mora, zanima me mogu li hrvatske luke tu odigrati i ako mogu, kakvu ulogu? Hvala vam. Zahvaljujem zastupniče. Pa evo nažalost svjesni smo ratnih zbivanja u Ukrajini, svjesni smo da žitarice ne mogu naći svoj put do svjetskog tržišta putem Crnog mora kojima je to bio prirodni put te smo evo i prije 2 tjedna sam prisustvovao TEN-T danima gdje smo razgovarali o tome kako veliki dio tog tereta, odnosno tih žitarica izvesti preko Dunava, a samim time automatski su atraktivne i hrvatske luke, prije svega Luka Vukovar koja ima za pretovar takvih tereta, koje opet, željeznicom možemo vodit do naših morskih luka, tu mislim prije svega na Luku Rijeka i na Luku Zadar. Nama je u interesu da što više tog tereta prebacimo na Hrvatsku jer vjerojatno će dio tog tereta ostati nakon ratnih zbivanja, tako da evo, radimo na tome zajedno sa EK. **Reiner, **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam predsjedavajući. Poštovani g. državni tajniče. Dva kratka pitanja. Puno je uloženo u razvoj riječne Luke Slavonski Brod. Je li se tamo počelo nešto raditi, imate li neki podatak o količini tereta? I drugo kratko pitanje, postoji li interes za zasnivanje javno-privatnog partnerstva u vezi

i nakon postupka koncesioniranja, došli na, mislim da je povećanje prometa negdje oko 50% u odnosu na prethodno razdoblje i sa tendencijom rasta. Imamo još određenih logističkih problema, rekao bih, izazova vezano za željezničku infrastrukturu koje pokušavamo riješiti u suradnji Ministarstva, HŽ Infrastrukture i Luke Slavonski Brod mislim i uvjeren sam da će tim rješenjem još doći do dodatnog povećanja prometa u Luci Slavonski Brod. Što se tiče javno-privatnog partnerstva, do sad nismo imali, bar nije došlo do mene neka koja je posebni interes, ali dapače. poštovani državni tajniče. Razmatrajući Prijedlog Strategije razvitka riječnog prometa u narednih ovih 10 godina, osvrnula bih se na jednu od glavnih luka, a to je Luka Slavonski Brod koja ima izuzetno povoljan geoprometni položaj jel je povezana i željezničkom i cestovnom infrastrukturom, od autoceste A3 do međunarodne željezničke pruge Zagreb-Beograd. Luka Slavonski Brod je na rijeci Savi, a zamijetila sam da ima poteškoća u plovnosti na rijeci Savi zbog zapunjenosti plićaka nanosima i nedovoljne uređenosti vodotoka za plovidbu, pa molim vas da li će se ove poteškoće plovnosti rješavati, a isto tako zamijetila sam neizvjesnost realizacije kanal Dunav-Sava, možete li i to malo prokomentirati? Hvala. **Reiner, Hvala vam poštovana zastupnice. Mi kontinuirano radimo na održavanju plovnosti i plovnih puteva i rijeke Drave i rijeke Save, vjerujem da ste upoznati s tom tematikom, mi smo također i obveznici Nature 2000 tako da i u skladu s tim planiramo i naše buduće aktivnosti, al svakako sve ono što nam bude dopušteno od strane Europske komisije i zaštite okoliša ćemo u budućem razdoblju svakako radit na tome. Što se tiče kanala Dunav-Sava napravljena je Studija utjecaja na okoliš, izvedbena studija i treba vidjeti kad, u kom trenutku ići u taj projekt i vidjeti zapravo što, možda bi bilo dobro pokrenuti jednu malo širu raspravu da se vidi jasno, odredi država u kom smjeru želi ić što se tiče tog kanala. Vi znate da je to 200.g.

pa je rekao da smo '99.g. u strategiji imali za cilj povećanje od 15% udjela riječnog prometa od ukupnog prometa da bi danas bili na 0,78%. Neke mjere koje su bile zacrtane u tadašnjoj strategiji i u strategiji poslije ove 2008. prije svega je kontinuirano i redovito održavanje plovnog puta. Jednako tako i u ovoj današnjoj strategiji o kojoj raspravljamo prvi i krucijalni problem je rješavanje plovnosti naših rijeka. Dakle čime nam evo možete obećat da to opet neće ostat samo mrtvo slovo na papiru jer vidimo da je to bio problem prije 20.g., prije 10, danas je opet isti problem, evo kako zapravo gledate na to da ćemo zapravo u većem i ogovarajućem intenzitetu pristupit ovom pitanju? Hvala. Josip (HDZ)** Dobro, dijelom sam već odgovorio, međutim treba vidjet koliki je ukupan promet bio '99., koliki je sada 23.g. nakon toga, tako da ako uzmete te postotke onda možete malo vidjet u apsolutnim iznosima da to nije baš tako kako zvuči na, na ovako na prvu. A što se tiče održavanja, mi imamo kontinuirano održavanje, vi biste to trebali znati, iz Slavonije ste, iz Slavonskog Broda dolazite. Mi imamo kontinuirano održavanje plovnih puteva i na rijeci Savi i na rijeci Dravi, tako da ćemo mi što se tiče toga nastaviti sigurno raditi i dalje. To je, to je financirano iz državnog proračuna, hvala. Hvala vam lijepa. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, pa će ovaj prva govoriti u ime, prvi govoriti u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Siniša Hajdaš Dončić. (SDP)** Poštovani potpredsjedniče sabora, dakle strategija, a ja mislim je generalno ono dobra stvar ako imaš dobru strategiju za nešto samo je pitanje koliko se iz tih strategija zapravo stvari tijekom nekog vremena ono provedu, impletira, implementaciju imaju ili kolko zapravo mi sami kao društvo prije nego što idemo radit novu strategiju da li radimo evaluaciju prošle strategije i vidimo što smo iz prošle strategije ostvarili ili nismo. Pa tako prije ove strategije nekoliko onako činjenica iz '99. iz strateških ciljeva RH u razvitku riječnog prometa, što je u ovoj strategiji navedeno, ali onako malo na marginama, dakle više su kolege iz HDZ-a bili glasni kad nisu bili u mogućnosti upravljanju Hrvatskom, pa su onda više stavljali akcent na ono što postoji iz '99., a to je pazite kao glavni strateški cilj je bilo povezivanje Srednje Europe s Jadranom, plovnim putevima rijeke Dunav, te kanalom Dunav-Sava, dakle rijekom Savom do Siska iz Zagreba, te nastavno željezničkim prijevozom do jadranskih luka, rijeka i ploča. Onda ono što smo spomenuli kolegica Opaček i ja, povećanje udjela riječnog prometa na 15% obujma prijevoza i naravno što svi i pozdravljamo nadam se, izgradnja riječnih plovnih puteva, luka i prometnih terminala. Dakle, mi se svi možemo složiti da je riječni promet RH dio naravno europskog prometnog sustava, naravno da je u zadnjih 10-tak godina sam europski trend bio i usmjeravanje robnih tokova, posebno za rasute terete na unutarnje plovne puteve jer je prijevoz riječnim putevima zapravo najrentabilniji i donekle i ekološki prihvatljiv. Hrvatska je i sa Dunavom, Dravom i Savom povezana i zapadnom i srednjoistočnom Europom, a upravo sa razvojem kombiniranog transporta ona bi trebala biti povezana i s Jadranom, a samim time dakle i sa ostalim državama Europe, pa tako i svijete. Koje su sad ono ograničavajući faktori, da imamo dakle svega 138 plovila, vrlo skromno, a sve druge hrvatske rijeke osim Dunava nisu zapravo iako su kao pro forme na papiru povezane, nisu zapravo, nemaju epitet il nemaju obilježje magistralnih vodnih puteva od međunarodnog značaja što znači da nama od '99. zapravo iako raspolažemo kao što kažem nominalno sa tisuću kilometara ti su nam putevi slabo ili nikako razvijeni. Sad u strategiji postoji usporedba, ja ću tu navest nekoliko podataka samo se nažalost mi ne možemo s tim državama uspoređivati, a to je da recimo Nizozemska godišnje rijekama i kanalima preveze 359 milijuna tona robe, Belgija 204, Njemačka 198, mi smo prije covida, gledam samo baš ovu godinu prije covida bili na 5,2 milijuna iako još kažem po podacima opet iz Savezne Republike Njemačke, dakle prijevoz riječnim sredstvima jeftiniji 25% do 30% od željezničkog i cestovnog transporta i prije par godina, dakle troškovi prijevoza riječnim putem u Njemačkoj su bili nekad 4 da tako kažemo centa, željeznicom 14, a cestom 24 po Zato i postoji izrazita rentabilnost riječnog prometa unutar Europe, unutar plovnih puteva i u nekim državama to je već preko 20% ukupnog transporta. U Hrvatskoj kao što je iz strategije navedeno postoje četiri riječne luke za međunarodni promet Vukovar, Osijek, Slavonski Brod i Sisak. Vukovar i Slavonski Brod su osnovne luke, paneuropske TEN-T mreže što je bitno. I strategija naglašava razvoj konkurentnosti luka u Vukovaru i Osijeku kao glavnih riječnih luka za teretni promet pokušava se odrediti prema ulozi luke Slavonski Brod, dakle koja osim hrvatskog dijela ima i dio u zaleđu BiH, a naravno i luku Sisak gdje je zapravo zaleđe cijela središnja središnja Hrvatska. Dakle, u strategiji je vidljiva da tako kažem neki potencijal i želja da se iskoristi potencijal plovidbe u unutarnjim plovnim putevima, pa je u segmentu turizma ono naglašava da je cilj ukloniti uska grla na plovnim putevima Dunava, Save i Drave, te unaprijediti sam plovni put rijeke Dunava i Drave do Osijeka. Kažem tu je i sramežljivo navedena izgradnja višenamjenskog kanala Dunav – Sava. E sad, da ne uspoređujem plovila Nizozemske, Rumunjske, Francuske ili Srbije, nego kao što kažem od tih 138 hrvatskih plovila, 116 vam je vučnih guranih, a 22 plovila je sa vlastitim pogonom. Na žalost i Srbija ima više 395 plovila, a samim tim je hrvatska riječna flota je relativno male nosivosti i starija nam je od 50 godina što zapravo onda one prve postulate strategije koje se tiču rentabilnosti, ekološke standarde čine vrlo upitnim ako se ne poboljša, dakle ulaganje u hrvatsku riječnu flotu. Naravno da je razvoj i unapređenje sektora unutarnje plovidbe i u Europi i u Hrvatskoj nužnost i on postoji taj regulatorski, regulatorni i strateški okvir i zapravo postoji veliki potencijal u Hrvatskoj koji pruža prijevoz u unutarnjim vodama zbog pouzdanosti, efikasnosti, sigurnosti. Najmanje negativnih utjecaja na prirodu i okoliš, a upravo kada težimo na europskoj razini smanjenju emisija stakleničkih plinova, dakle naravno da se tu kao jedna od alternativa nameće i prijevoz u unutarnjim vodama kao jedna od logičnijih alternativa drugima …/Govornik se ne razumije./… No međutim, moramo naglasiti i opasnosti koji u strategiji nisu baš jasno definirane, a to je da je riječni promet relativno čista metoda premiještanja, dakle proizvoda ali se moraju poboljšanja napraviti u rijekama koje sam spomenuo kako bi se učinila plovnim što su zapravo jaružanje i mislim kanaliziranje rijeka što uključuje uništavanje prirodnih riječnih tokova što naravno dovodi do negativnog učinka kako na ljudsku zajednicu, tako i na ta tako kažemo floru i faunu. Isto tako, infrastrukturni projekti za plovidbu rijekom mijenjaju prirodnu funkciju rijeke i njezinog stajališta zbog učinjenih fizičkih promjena. Znači to je crpljenje vode, vađenje šljunka i pijeska, jaružanje što opet stvara duboke i ujednačene i ravne vodene puteve, dakle koji djelomično režu rijeku od njezine prirodne ravnice. A isto tako, dakle moramo voditi računa i o flori i fauni i taj dio zapravo u strategiji nije baš u najboljem dijelu obrađen. Naravno tu nam ostaje i ono infrastrukturno pitanje a to je zapravo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

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je evo Strategija razvitka riječkog prometa 2022. do 2032. godine. Kad čitate, dakle imamo nekoliko tema, odnosno nekoliko aspekata sam promatrala ovu strategiju, odnosno ono što ona definira. Prvi aspekt je sljedeći. Strategije se rade na različite načine. Imate sektorske, dakle pojedinačne, a imate i ja nekako cijenim da su dobro da se rade pojedinačne po pojedinim sektorima, po pojedinim temama. Ali u konačnici ta strategija će biti dio odnosno trebaju sagledavat sa aspekta kompletne strategije prometnog prometnog razvitka RH, a onda je krovna strategija u kojem se nalaze sve strategije - Strategije prostornog razvitka RH. Ali ja mislim da je ona najvažnija strategija u kojoj moram imati sve te elemente to je Strategija razvitka Republike Hrvatske jer iz njih iščitavamo sve one financijske stvari i sve financijske elemente. Ono što u ovoj jednoj strategiji ovog tipa su važni, važni su koji su ciljevi i koje su mjere. E sad dolazimo do riječnog prometa i sad imamo načelno ono što bi htjeli, a načelni je ono što imamo i kako doći do toga. I u odgovoru na moje pitanje je državni tajnik rekao nešto što ja se s njim mogu posve složiti. Ideja na razini EU, ideja i nas treba biti da što više koristimo riječni promet, dakle promet na riječnim riječnim vodotocima i da što više koristimo željeznice. I nema tu nekakvih i zeleni europski plan isto o tome govori da je to sa aspekta zaštite okoliša, odnosno klimatskih promjena je najprihvatljivije. I sad dolazimo do našeg postojećeg stanja. Naše postojeće stanje nije najidealnije. Činjenica je da bi svi mi voljeli da imamo razvijeno sve, da imamo razvijene autoceste, da imamo razvijeni željeznički promet, da imamo razvijen riječki promet, da imamo dobre luke na Jadranskom moru, da se glavnina svih tih stvari tu događa. No ja nekako uvijek mislim da kad maknete te ružičaste naočale što bi mi sve htjeli kao što je ovaj moj ružičasti papir ovdje, da treba gledati stvarnost. U stvarnosti mi zaista imamo izuzetno dobro razvijenu cestovnu infrastrukturu i lošu razvijenu željezničku infrastrukturu. Ono što je važno za jedan kvalitetniji riječki promet a ja tu gledam nekakve osnovne te vodotoke, dakle to je Dunav, Drava, Sava i osnovne luke. One bi da bi se poticalo njihovo razvijanje, dakle nije samo tema da taj, da tom rijekom možete ploviti negdje doći, nego to što dođete taj neki teret da iskrcate i da onda on bude brzo vezan na sve druge dijelove. I tu dolazi tema i željezničkog prometa, dakle posljednjih ja bih rekla sigurno godina, a možda i 20 godina nema nikog tko je bio na čelu ministarstva koji je bio zadužen za promet, nema nikog tko je u nekoj predizbornoj kampanji koji je bio vezan uz parlamentarne izbore, odnosno u bilo koje izbore nije se zalagao i govorio o razvoju željeznice. Dakle, svi svjesni toga da je taj razvoj izuzetno važan i svi svjesni toga da to zapravo ja to zovem onako šepavi mački, da to ne ide onim putem kojim bi trebalo ići. I sad kad govorim o razvitku riječkog prometa mi o razvitku riječnog prometa ne možemo govoriti bez nekoliko stvari, a to je: ne možemo govoriti bez zaštite zaštite okoliša, dakle u smislu klimatskih promjena, ne možemo govoriti bez adekvatne infrastrukture i ne možemo govoriti bez određene veze odnosno prometne povezanosti. E sad kad govorimo o infrastrukturi to je ono što se je i ovdje utvrdilo da je infrastruktura u samim lukama relativno loša, da je treba, dakle u tom postojećem stanju da je treba dalje razvijati, da treba omogućiti tu smo u nekoliko navrata mislim čak da je i državni tajnik bio taj koji je govorio o novim punionicama kad smo govorili o novim punionicama pa onda novih punionica, novih načina punjenja uopće brodova i svega ostalog koji je važno u našim tim lukama razvijati, onda dakle sama infrastruktura koja je tu vezana i kod nas što je ključ svih problema i ničeg se ne uspijemo dotaći, a da pritom ne spomenemo i problem imovinsko-pravnih odnosa. Jer na pojedinim lukama još uvijek imate neriješene imovinsko-pravne odnose, odnosno imate neke privatne parcele koje nisu riješene pa su vam onda koncesije problem. Druga tema koja je izuzetno važna je ta povezanost plovnih puteva sa ja bih rekla sa određenim gospodarskim zonama, odnosno luka sa određenim gospodarskim zonama i tu sigurno prednost u odnosu na sve ima željeznice. Dakle, ja sam jedna od onih koja zaista sa ove govornice se usudim reći da sam veliki fan željeznice bez obzira što to jesam imala priliku malo kad proučavate neke druge zemlje EU vidjeti o čemu govorite. Stabilna je veza, ne ovisi toliko o nekakvim vremenskim uvjetima, relativno je brza, ekološki može biti najprihvatljivija od svih ostalih ali mi smo tu gdje jesmo. I nešto što bih htjela još posebno naglasiti, nešto što je posebno važno i održavanje plovnih puteva. Ova strategija kad govori pogotovo ja sam, bilo mi je posebno interesantno vidjeti tri rijeke Dunav, Dravu i Savu. I za Dunav koji je djelomično dakle svojim jednim dijelom na području Republike Hrvatske govori se o tome da kad je riječ o njemu on u smislu korištenje je prihvatljiv. Ali za Dravu i Savu se govori o tome da je problem nanosa. Ja zaista nekako uvijek razmišljam o slikama i volim slike i volim pogotovo one strane kartograme i jednom prilikom kad sam u jednom realnom svijetu, jednom realnom životu se bavila procjenama utjecaja na okoliš i kad smo gledali onda i promatrali rijeku Savu i kad ste uzeli tok rijeke Save za vrijeme Austro-ugarske, jer Austro-ugarska je to vrlo precizno radila i onda smo gore napravili preklop orto foto snimke rijeke Save danas. I onda se vidjelo kako je taj, cijela rijeka Sava zapravo se pomakla na račun jedne druge države koja je danas Bosna i Hercegovina. Hrvatska je na račun toga dobila nešto više svoje zemlje i svog teritorija. Zašto? Zato što ono što bilo koja rijeka nosi nanosima, onda ti nanosi zapravo ubrzavaju vodotok i ubrzavaju tok rijeke i ona jednostavno svoje obale nekako dakle te obale nagriza s tim što i u ovoj sabornici, a i na više razina se je govorilo o korištenju nanosa iz rijeka. Ja vas moram podsjetiti da je tu bilo različitih propisa o tome da je bilo zabranjeno šljunčarenje iz rijeke. Ja kad kažem šljunčarenje to vrlo grubo zvuči, ali u jednom dugom vremenskom periodu tamo negdje od devedesetih godina prošlog stoljeća pa do prijelaza Hrvatska je imala vrlo ograničenu mogućnost šljunčarenja i tu isključivo govorim o Savi, a naši susjedi Bosna i Hercegovina je šljunčarila, da ne kažem da su stvari išle tako daleko u tom periodu se gradio jedan drugi, gledam kolegu iz Slavonskog Broda gradila se je autocesta, dakle od Zagreba prema Bajakovu puni profil i šljunak koji se tamo koristio se koristio iz rijeke Save ali ne iz naše strane jer to nije bilo moguće nego s bosanske strane. A s naše strane je krenuo nanos, sa bosanske strane su oni šljunčarili i cijela, cijela rijeka Sava se je malo pomakla. Dakle, stvari vam nisu jednostavne i stvari vam nisu nikad crno-bijele. Dakle i kad govorimo o Strategiji razvitka riječnog prometa sve te neke stvari treba imati na pameti. Rijeke su živa tvar, živa tvar, dakle to je nešto živo. Promjene se vide, promjene vi kroz to, ne kroz to vi kroz 20, 30 godina već činite promjene u prostoru, a o tome ću nešto kasnije. Hvala lijepo. Sada će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam poštovani predsjedavajući, poštovani gospodine državni tajniče sa suradnicom. U ovih ću nekoliko sljedećih minuta pokušati samo naglasiti nekoliko primjedaba, odnosno sugestija iz e-savjetovanja za koje smatram da se trebaju ovdje svakako čuti premda naravno svaka strategija već u samom svojem imenu predstavlja nešto što želimo postići kroz određeni vremenski period pa tako i ovdje imamo do 2030. godine često smo, naročito mi oporbeni zastupnici skloni mnoge strategije, a čuli smo ih barem u ove dvije godine koliko sam ja ovdje pet ako se ne varam ili šest nazivati listama lijepih želja, no da vidimo kako ovdje stoji stvar, što o tome misle ljudi, organizacije i sustavi koji se u to odista razumiju. Udruga za zaštitu prirode i okoliša „Zeleni Osijek“ dala je svoj komentar: „Plovidba rijekama zbog posljedica klimatskih promjena hidroloških promjena i ekstremno niskih i visokih vodostaja postaje vrlo neizvjestan oblik prijevoza. Regulacije rijeka za potrebe plovidbe dodatno doprinose negativnom trendu ukopavanja rijeka u korito, spuštanje razine podzemnih voda, isušivanja poplavnih staništa i smanjenja biološke raznolikosti. Zbog toga je razvoj ovog oblika prijevoza posebno na rijeci Dravi uzvodno od Osijeka štetan po prirodu, okoliš, šume, poljoprivredu i vodoopskrbu, integrirani pristup u okviru kojeg će se uzeti svi parametri utjecaja je neophodan prilikom izrade i planiranja. Da, potpuno je jasno da je tako, no evo vidimo ovdje da se u obrazloženju ne samo ovog upita nego i cijele strategije kaže da se vodi računa o ekologiji. Znamo i sami da smo i dijelom Natura 2000 projekta i da imamo popriličan broj, odnosno poprilične kilometre riječnih tokova i u parkovima prirode, pa i u nacionalnim parkovima i da apsolutno izuzetno treba voditi računa o utjecaju na okoliš. F Adria pita zašto se zaključuje da Hrvatska treba ulagati u konkurentnost luka i razvoj plovnog puta ukoliko je porast prekrcajnog tereta u jako slabom porastu ili gotovo nikakvom u odnosu na susjedne zemlje. Treba uzeti u obzir općenitu potrebu korištenja plovnih puteva u gospodarstvu. Sukladno veoma malim količinama tereta naravno isto tako se može zaključiti da nema potrebe dodatno razvijati plovidbu, pogotovo ukoliko se uzmu u obzir investicije koje su potrebne da bi se plovni put unaprijedio. Dakle, traži se ona čuvena cost benefit analiza razvoja plovidbe. Kada evo, a čuli smo ovdje u uvodnoj raspravi i pred sobom imamo podatak da je u luku Slavonski Brod do sada uloženo 115 onda je to stvarno jedna ozbiljna cifra. Iskreno se svi nadamo da će ova strategija uspjeti samoj sebi dokazati u nekakvih osam godina koliko u stvari imamo neki plan da je provodimo. Koliko će onda točno biti provediva ostaje naravno ne samo na nama i ne samo na ovim papirima koje ovdje možemo prelistati jednako kao i cijela hrvatska javnost, nego naravno i na cijelom nizu uvjeta, cijelom nizu situacija koje se događaju ili se tek mogu dogoditi. Ono što nas stvarno mora zabrinjavati je da se na mnogim, u mnogim točkama ove strategije govori o povezanosti sa hrvatskim sustavom željezničkog teretnog teretnog prijevoza za kojeg znamo i sami da poprilično šepa. Još uvijek je naravno bitno uspješniji od onog putničko, ali i on treba ozbiljna ulaganja i to su dragi moji ljudi ulaganja u milijardama. Naravno bilo bi potpuno nerazumno očekivati od bilo kakve države normalne, a nadam se da je naša Hrvatska normalna država, da ne razmatra investicije kako u željezničku infrastrukturu, tako i uređenje plovnih puteva, pa i njihovo širenje. No u svakome slučaju nadamo se iskreno da će se barem nešto od ovoga ostvariti. Udruga za zaštitu prirode i okoliša „Zeleni Osijek“ dodala je još jedan komentar, a on glasi da je ovaj projekt zastario i da će imati veliki utjecaj na spačvanske hrastove šume koji su gospodarski zamašnjak i resurs od puno većeg značaja nego kanal Dunav – Sava. Predlagatelj je ovdje odlučio odbiti ovaj komentar. Naime, vjerujem da je dosta teško staviti na jednu stranu vage spačvanske hrastove šume, a na drugu stranu kanal Dunav – Sava i ovdje donijeti odluku. iskreno se nadamo da možemo imati i jedno i drugo. Pogledao sam malo i swot analizu i složit ću se sa još jednim komentarom koji je rekao da pod slabosti ili prijetnje svakako trebamo dodati neizostavan negativan utjecaj na prirodu, okoliš, vodne resurse, poljoprivredu i šumarstvo. Moramo pripaziti i na eventualnu neusklađenost ili čak neprovodivost određenih zahvata zbog europskih direktiva o vodama, o pticama i o staništima. pokreta, Klub zastupnika Domovinskog pokreta ostat će suzdržan prilikom glasovanja o ovoj strategiji. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Pero Ćosić. Izvolite. lijepa poštovani dopredsjedniče HS-a, poštovane predlagatelji. Uvažene kolegice i kolege. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odnosno Uprava unutarnje plovidbe, izradila je Nacrt Strategije razvitka riječnog prometa RH za razdoblje od 2022. do 2032. koja je temelj budućeg prometnog razvoja riječnog prometa RH. Prema gustoći plovnih putova, Hrvatska je u samom vrhu EU, što znači da ima prirodne preduvjete za razvoj unutarnje plovidbe u kontekstu velike pokrivenosti površine države, no ta prednost nije iskorištena, osobito sa aspekta prijevoza prijevoza roba i putnika riječnim putem koji se u Hrvatskoj kreće oko 1% od ukupnog prijevoza. Ako se zna da je taj podatak .../Govornik se ne razumije./... 12 do 15% u razvijenim zemljama. Hrvatska broji preko 1000 km unutarnjih vodnih putova od čega je Pravilnikom o razvrstavanju i otvaranju vodnih putova na unutarnjim vodama 611,60 km klasificirano kao međunarodni vodni put. Unutarnji vodni putevi RH dio su europske transnacionalne prometne mreže, pri čemu se posebno ističe važnost Dunava koji se nalazi na osnovnom koridoru TEN-T mreže Rajna-Dunav. U RH se nalaze 4 riječne luke za međunarodni promet, to je Vukovar, Osijek, Slavonski Brod i Sisak. Luka Vukovar i Slavonski Brod klasificirani su kao luke osnovne TEN-T mreže. Unatoč znači tako povoljnom geografskom položaju RH u europskoj prometnoj mreži te pokrivenosti mrežom unutarnjih vodnih putova, izraziti potencijal sektora unutarnje plovidbe u RH, kao što sam i ranije rekao, nije dovoljno iskorišten. Naime, unutarnji plovni putevi u RH su usporedbi s plovnim putovima zemalja EU i trećih zemalja u našem okruženju jedni od jedinstvenih i rijetkih iz perspektive zaštite i očuvanja prirode i okoliša. Naime, ti plovni putovi naših rijeka nisu znatno promijenjeni u građevinskom smislu u odnosu na svoj prirodni oblik i stanje, po uzoru na druge zemlje na području EU, uzimajući uzimajući u obzir europsku mrežu plovnih putova, jasno se može zaključiti da rijeke u RH za razliku od većine europskih rijeka nisu kanalizirane, na njima ne postoje nikakve građevine umjetnih prepreka kao brana, ustava ili prevodnica koje bi evo, onemogućavale prirodnu migraciju biljnih i životinjskih vrsta. međutim, stanje rijeka u RH u plovidbenom smislu je izrazito pogoršana u odnosu na druge oblike održivih ljudskih aktivnosti kod višenamjenskog korištenja vodne cjeline, posebice stanja rijeka Save i Drave. S tim u vezi u prometnom smislu treba uložiti sve moguće resurse kako bi se osigurala potrebna i odgovarajuća infrastruktura, ali vodeći računa da se pri tome ne ugroze, ne ugrozi i ne pogorša sadašnje strane ekosustava na rijekama RH. Ova Ova predložena Strategija daljnji je pokazatelj da Vlada i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture rade na promjeni stanja kako bi promet na našim rijekama i riječnim lukama postao značajan gospodarski čimbenik. Prijevoz unutarnjim vodama nameće se kao logična alternativa drugim vidovima prijevoza, a posebice cestovnom prijevozu i to ne samo zbog smanjenja negativnih utjecaja na prirodu i okoliš nego i zbog mogućnosti iskorištavanja značajno većih prijevoznih potencijala. Razvoj unutarnje plovidbe, vojnih putova te luka i pristaništa unutarnjih voda od gospodarskog su interesa za RH te je stoga naredno desetogodišnje razdoblje potrebno posvetiti kvalitetnim i sustavnim ulaganjima u mjere kojima će se osigurati konkurentnosti i korištenje ovog najisplativijeg, najsigurnijeg i energetski najučinkovitijeg vida prijevoza. Izazovi postoje u mnogih dijelovima sektora, neki od njih su prepoznati i riješeni ili se upravo rješavaju jer unaprjeđenje sektora unutarnje plovidbe danas je i u Europi i u RH nužnost te se predviđa regulatornim i strateškim okvirom. Upravo taj strateški okvir predviđa dovršavanje cjelokupne TEN-T mreže do 2030. g. kao jednog od važnih preduvjeta za smanjenje stakleničkih plinova iz prometa te predstavlja, te ostvarenje cilja Europskog zelenog plana u klimatski neutralnom kontinentu do 2050. g., stoga je hitno potrebno započeti revitalizaciju i izgradnju cjelokupne infrastrukture riječnog prometa kako bi se uspostavilo povoljnije okruženje za promet roba vodnim putem te održivosti brodarskih tvrtki. Najveći broj plovila u Hrvatskoj sagrađen je prije 1974. g., negdje oko 70% flote je sagrađeno prije '74. g., znači u prosjeku je to staro 48 godina i takvo hrvatsko riječno brodarstvo u natječaju sa stranim brodarskih tvrtkama gubi konkurentnost na europskom tržištu i zbog toga su ulaganja u povećanje konkurentnosti i poticanje održivog razvoja sektora unutarnjih plovnim putova kao gospodarske grane, postaje od prioritetnog značaja sukladno zahtjevima i smjernicama EU kroz strateške dokumente u RH. u RH. Iz tog razloga je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture osigurala financijska sredstva u iznosu od 4 milijuna eura za razdoblje do 2025. g., čime se želi potaknuti brodare na daljnja ulaganja i pružanja potpora za razvoj brodarstva. Ovaj program se zove ozelenjavanje flote. Strategija potiče i nastavak razvoja riječnog putničkog prometa kao jednog od većih potencijala, odnosno nastavak razvoja kruzing, turizma koji je imao uzlaznu putanju do korona krize, ali evo, ne štoviše ne samo kruzinga, već je potrebno i razvoj putničkog prometa, kao što je izletnički promet i linijski promet, što znači da pored luka treba graditi i pristaništa. Predložena Strategija predstavlja snažnu dugoročnu perspektivu za uspješnu promjenu u riječnoj plovidbi, kada bi se postigla veća, kako bi se postigla veća razina kvalitete i konkurentnosti postojeće mreže unutarnjih vodnih puteva, ciljevi predložene Strategije i jesu izgradnja infrastrukture, pametnog sustava unutarnje plovidbe i to kroz tehnološku modernizaciju i uklanjanje uskih grla na vodnim putovima, a za uspješnu modalnu promjenu u riječnoj plovidbi u Hrvatskoj, ključno je svakako potpora Vlade odnosno Vladine politike i jedna .../Govornik se ne razumije./... politička odluka da se u to ide, promjena razmišljanja svih dionika unutarnje plovidbe, odlučan stav prema procesu modernizacije sustava, snažna dugoročna perspektiva, znači strategije i planovi. Evo strategiju upravo danas razmatramo. Nastaviti svakako ulaganje u cjelokupnu prometnu infrastrukturu, povezivanje unutarnjih plovnih putova Republike Hrvatske u jedinstveni sustav preko višenamjenskog kanala Dunav – Sava. To je ujedno i europski plovni putevi. Zatim digitalizacija svih procesa postupaka u procesu riječnoj plovidbi i svakako jedna stimulacija i promocija razvoja gospodarskog sektora, odnosno malog brodarstva putem poticaja. Ova strategija je obradila i istaknula sve spomenuto, a predstavlja prvi značajan korak, a možda i prekretnicu u razvoju Sektora unutarnje plovidbe. Ona je i pomoć u osvješćivanju svih koji u procesu razvoja učestvujemo u riječnom prometu, daje jasne smjernice globalni know how, kako Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, resorna uprava, lučke uprave i svi drugi trebaju postupati zajednički i u sinergiji, osigurava podršku i intervenciju europskih tijela u financijskom prometnom sektoru, u financiranju prometnog sektora na razini riječne plovidbe kao sredstvo značajno uključivanje hrvatske riječne plovidbe u europsku riječnu mrežu ostvarivanja prometa roba preko Republike Hrvatske, TEN-T koridorima osobito koridorom Reina – Dunav, te povezivanju Podunavlja sa Jadranom. Donošenje ove strategije razvitka riječnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje 2022. do 2032. godine, temelje budućeg prometnog razvoja riječnog prometa Republike Hrvatske kao jednog konkurentnog, modernog, učinkovitog i energetski održivog prometnog sustava kao jednog od ciljeva i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji će biti u potpunosti integriran u europsku prometnu mrežu i stoga će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje ove strategije. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovana zastupnica Marina Opačak-Bilić. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo pred nama je danas Strategija razvitka, tj. razvoja riječnog prometa koja je na prvi pogled sasvim u redu, sasvim solidna. Dakle, imamo pregled nešto podataka, nekoliko grafikona stanja određenih prometa u lukama unutarnje plovidbe. Tu je i jedna swot analiza koja govori o prilikama i izazovima ovog pitanja. No ipak mi iz kluba Socijaldemokrati nismo zadovoljni ovako predloženom strategijom, nismo zadovoljni podacima koje ona iskazuje, nismo zadovoljni načinom na koji je ona predstavljena i to ne znači da je nećemo podržati. Dapače, podržat ćemo svaki dokument koji govori o napretku i poboljšanju stanja u određenom sektoru, pa tako i ovaj. No na žalost ovog puta kao i u velikom broju slučajeva do sada bojimo se da se radi samo o dokumentu, dakle samo o crnim slovima na bijelom papiru, a da stvarnog djelovanja nema. Naime, jedna ozbiljno uređena strategija donosi se kad imamo želju i cilj koji želimo ostvariti i doista se njemu posvetiti, a strategija je samo alat, tj. smjernica ili planski dokument kako taj cilj i ostvariti. Glavno pitanje je ovdje želimo li doista unaprijediti, poboljšati stanje riječnog prometa u Hrvatskoj ili donosimo strategiju, jer evo možemo reći čak i da sa dokumentom kao takvim kasnimo već 4 godine. Bilo koja strategija o kojoj govorimo samo je alat kojim želimo postići cilj i ključno je ključno je na što ona treba odgovoriti je što želimo postići u toj domeni, zašto nam je to važno, kako i u kojim rokovima to namjeravamo postići i koliko će nas to Većina od ovih odgovora sadržana je i u ovoj strategiji, no ključno je ponavljam imamo li cilj i stvarnu želju da posvetimo da se doista posvetimo napretku ovog sektora. Naime, posljednja strategija o razvoju riječnog prometa donesena je 2008. godine za period od 10 godina, dakle do 2018. tako da smo imali taj period od četiri godine od ovog današnjeg dokumenta. A najtužnije je zapravo to da je situacija ista i nepromijenjena i u periodu od 2008. do 2018. dok smo tobože imali nekakvu strategiju, nekakav dokument vodilju kao i u periodu od 2018. do 2022. dok strateškog dokumenta nije bilo. Tako da bojim se da će stanje ostati isto i u periodu 2022., 2032. o kojem danas raspravljamo jer imali, ne imali strategiju isto nam se piše. Gledajući malo tu prethodnu strategiju i iščitavajući što smo to od zadanih ciljeva napravili, gledajući koliko je ovaj sektor napredovao kroz ostvarenje tada zadanih ciljeva na žalost ni malo. Ključni podatak kojim ću potkrijepiti naše nezadovoljstvo učinjenim je taj da je od ukupnog prometa udio prometa riječnim putem 2008. godine bio na razini 0,3% i tada je, dakle 2008. najavljivano kako će se razinama iz te desetogodišnje strategije doći do postotka od minimalno sedam, pa čak je i najavljivan rast od optimističnih 20% do 2018. godine. Naime, mi smo ostvarili takav rast da danas imamo udio prometovanja riječnim putem od pazite sad 0,78%. 0,78% i sada ga ovom strategijom želimo dovesti na razinu od 3,05% u idućih 10 godina. Evo za priznati je da je sada postavljeni cilj vrlo optimističan. Dakle, rast od 2,27% u idućih 10 godina od danas to je nešto što je vrlo lako ostvarivo ako se ozbiljno i doista strateški uhvatimo ovog posla, no ostaje nevjerojatna činjenica da smo u 14 godina od kojih je 10 period period provođenja strategije ostvarili rast od 0,3% od najavljenih 7 do čak najavljenih 20%. željeni rast od 2,27% biti ostvaren, te da ćemo evo za 10 godina nećemo mi ili neki drugi ovdje za ovom govornicom raspravljati sa jednako poražavajućim argumentima kao što to imamo danas. Također dobro je reći kako podaci govore da je 2000. udio riječnog prometa bio na razini oko 3% i tada se govorilo o predviđanju porasta prometa na 15%. To je ono što smo malo u replici argumentirali, da bi naknadno, dakle 8 godina kasnije prilikom donošenja prethodne strategije, 2008. bili na 0,3% 0,3% i tad smo donijeli strategiju da želimo do 2018. biti na, evo neću spominjati ovih optimističnih 20, da ćemo biti na nekih optimalnih 7%, da bismo nekim čudom, čudom i nekim čudnim smjerom zapravo došli sa 7 na današnjih 0,7%. Želim naglasiti da Strategija razvoja riječnog prometa izuzetno važna tema za ovu zemlju i da nam je važno razvijati upravo ovu vrstu prometa pa je ovdje važno znati i sljedeće, a to je da je riječni promet najjeftiniji način način prijevoza ako ga uspoređujemo sa željezničkim i cestovnim prijevozom, iziskuje najmanju potrošnju energije, a ovih dana postajemo izuzetno svjesni što to znači i ovakva vrsta prijevoza pruža najveću sigurnost, vijek trajanja objekata i sredstava prijevoza je najduži u svakom smislu, promet unutarnjim vodnim putevima je efikasniji, ekološki prihvatljiviji i u krajnjoj mjeri, u krajnjoj liniji, najisplativiji oblik prijevoza. Stoga podržavamo svako dodatno unaprjeđenje i jačanje ovog sektora kako bi u konačnici maksimalno koristili sve benefite riječnog prijevoza. Ključno od svih mjera koje je potrebno provoditi kako bi vodni putevi i riječne luke ostvarile zasigurno jači učinak i kako bi se više koristile za gospodarski razvitak, prvo istočne Hrvatske, a onda i cijele RH jest uređenje plovnog puta, dakle plovnost naših rijeka kroz što veći broj dana u godini, to je ključno i krucijalno pitanje jer, evo, iako smo rijekama povezani sa gotovo cijelom Europom i time zapravo imamo dobre pretpostavke za razvijen riječni promet, pa i u turističkom smislu, on se do danas unatoč svim dobrim perspektivama ne koristi u svojoj punini, a luke na rijekama stagniraju već godinama jer evo, od strategije do strategije nije se puno ulagalo, vidimo da je i u jednoj i u drugoj i u trećoj strategiji prvo i ključno pitanje zapravo pitanje plovnosti rijeka. Tako da evo, paralelno o tome niti ne možemo govoriti o povećanju prometa kojem težimo ako imamo lučnu rijeku kojim se riječnim putem najteže može prići. Evo, kad govorimo o Luci Slavonski Brod, dakle u nju je kolega Dretar rekao 115, ja sam vidjela negdje i do 200 milijuna kuna uloženo. To je vrlo pohvalno, dapače, treba se ulagati, ali čini mi se da nekako idemo obrnutim obrnutim redoslijedom, da smo prvo uložili u infrastrukturu, u luku u kojoj se većinu godine zapravo ne može prići i to je dovoljan pokazatelj da se nije dovoljno činilo i nadamo se da će se u budućem periodu pristupiti puno odgovarajućem, puno više odgovarajućeg intenzitetom zapravo uređenju plovnih puteva. Očekujem evo, da će donošenje ove Strategije potaknuti jačanje unutarnje plovidbe te da ćemo krenuti putem da sve naše riječne luke imaju svrhu zbog koje jesu, tako da Klub socijaldemokrata će podržati ovu Strategiju s naglaskom da očekujemo puno više aktivnosti koje će doista dovesti do većeg iskorištavanja potencijala kojeg imamo u smislu riječnog prometa. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik i potpredsjednik Sabora Davorko Vidović. izvolite. Poštovani g. potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa evo javio sam se za ovu raspravu pomalo iz lokalpatriotskih, ali i nekih drugih pobuda. Naime, iščitavajući ovu Strategiju, još jednom smo se mogli zapravo svi zajedno uvjeriti koliko tragično mi gospodarimo i upravljamo ovime što nam ova zemlja daje. Koliko ne skrbimo o poljoprivrednom zemljištu, koliko ne skrbimo o našim šumama, o našim vodama. Ponajmanje skrbimo i brinemo o ljudima. I u ovom slučaju se potvrđuje, nažalost, pa i iz ovoga što je maločas kolegica navodila kako, čak i ako uspostavimo nekakve ciljeve, ako se deklaratorno za njih založimo, kako zapravo po tom pitanju napravimo ništa. Prije 17 godina bio sam gradonačelnik Siska. Okupio sam stručnjake i ljude da vidimo kako i na koji način gradu koji je nastao zapravo kao lučko, kao pristanišni grad, moderni Sisak je u 19. st. nastao kao luka, kako, na koji način vratiti tu važnu komponentu, važnu razvojnu dimenziju tom gradu. Ono što su mi ljudi rekli, sjajno se sve to da napraviti jer Sisak ima sve ono što nema niti jedan drugi grad. Prije 30-ak godina najveća luka, ne riječna, nego najveća luka u Hrvatskoj je bila Rijeka, a onda nje iza Sisak po pretovaru roba. Dakle grad koji ima gotovu riječnu naftnu luku, znači za tekuće terete i sva instalacija je tamo, koja ima pristanište i luku za rasute terete, koja ima putničko pristalište i koja ima pristanište u Brodocentru za remontiranje brodova, što smo inicirali baš u tom mom mandatu, dakle ne vidjeti na koji način se uspostavom kvalitetnog riječnog prometa može generirati čitav niz razvojnih potencijala vezujući se uz taj riječni promet od izgradnje brodova. U Sisku se mogu remontirati, prije niste mogli ni remontirati brodove, nego u Apatinu, ne znam gdje u Srbiji su se ti brodovi remontirali. Dakle imate lučke kapacitete koji su uz željezničku prugu, u gradu koji je 30-ak kilometara udaljen od zračne luke, koji se nalazi zapravo u regiji, najrazvijenijoj industrijskog regiji Hrvatske i ne samo Hrvatske nego ovog dijela Europe. Nikakve Rugvice nisu potrebne gradu Zagrebu dok postoji Sisak sa svojim lučkim potencijalnom. Ali mi nismo bili u stanju napraviti niti ovo o čemu je maločas kolegica s pravom upozorila, osigurati plovnost ni do Slavonskoga Broda rijeke Save, a kamoli do Siska, a kamoli da fantaziramo o tome da idemo, ne znam, do iza Zagreba ili Karlovca, kao što to se u Strategiji. Budimo realni pri planiranju, vodeći računa da, ako napravimo jedan ozbiljan i važan korak, neka to bude prioritetan korak, a nemojmo zapisivati i prepisivati ono što smo već prije desetak ili 12, 14 godina, 2008. detektirali kao nešto za što ne postoji niti mogućnosti niti interes ovaj prava spremnost, ja bih rekao i politička volja da se u tako nešto uđe. Dakle ono što u Strategiji nisam dovoljno, možda to nije eminentno sastavni dio Strategije, ja ne prepoznajem ne vidim da je prepoznata u Strategiji važnost Siska kao riječne luke i za taj multimodalni prijevoz, na činjenicu da smo povezani sa riječkom lukom, da smo povezani, velim, sa aerodromom, da se nalazimo na, u velikoj blizini i BiH, da postoje predviđene logističke poslovne zone, da su, da je sva infrastruktura na neki način već tamo na licu mjesta, ali doista nema smisla prevoziti ili ulagati u luke iz kojih se neće imati šta prevoziti. Sisak, kad je propadao, propala je i njegova luka, nema više željezne rude za željezaru jer nema ni željezare, nema više naftne luke u Crncu jer nema više niti rafinerije, ali postoji, velim, veliki bazen oko sisačke luke koji se može kvalitetno iskoristiti. dvije replike, ostanite molim vas. Poštovana zastupnica Ban Vlahek najprije. **Ban, Boška (SDP)** Poštovani kolega Vidović. Smatrate li da bi veliki potencijal riječnog prometa došao još više do izražaja kvalitetnijim povezivanjem riječne mreže za Jadranskim morem? Hvala. s kim povezivanjem, sa…? .../Upadica: S Jadranskim morem./... S Jadranskim morem, apsolutno se slažem, pa to je jedna od ključnih pretpostavki zapravo da se potpuno valorizira činjenica da mi možemo na vrlo kratkom, zapravo vrlo kratkoj dionici od Rijeke, evo, do Siska, to je vrlo kratka, imati i tu poveznicu sa srednjom Europom kroz riječne ovaj. Dakle važnost tog željezničkog koridora, povezivanja i sa Zagrebom, ali i sa Siskom, ja mislim da je to condicio sine qua non bilo kakve suvisle strategije i prave valorizacije činjenice da nam rijeka Sava tako duboko, da kažem ulazi u naš prostor i da možemo imati poveznicu sa cijelom zapravo srednjom i zapadnom Europom. Gledajući Rajnu kako izgleda i tamo promet kako teče, ostao sam fasciniran zapravo činjenicom koliki je to potencijal kojega mi u Hrvatskoj ne koristimo. Hvala lijepo. Poštovani kolega, razumljivo je vaš patriotizam vezan uz Sisak i prepoznavanje problematike koja je vezana uz Sisak, no nekako tokom vremena se stvari ipak mijenjaju. Dakle Sisak koji je bio, svoj potencijal nažalost pred 15, odnosno 20 godina u smislu korištenja rijeke nije iskoristio. Za to ima niz stvari, što ne znači da je kasno, nikad nije kasno, ali se stvari drugačije mijenjaju i bez jedne kvalitetne prometne povezanosti, a ja cijenim da ta kvalitetna .../Govornik se ne razumije./... prvenstveno bi trebao biti željeznička povezanost, neće biti mogućnost daljnjeg razvitka. Onda ima i niz stvari koje su vezani uz klimatskih promjena, za pravo održavanje plovnog puta, omogućavanje plovnog puta, dakle ima niz, niz stvari koje su međusobno. Ali, nekako, meni je isto žao što se taj jedan potencijal nije iskoristio, nešto što je Sisak bio, prije nekakvih 20-ak godina, neću govoriti o nekoj drugoj državi .../Upadica: Hvala. Hvala./... o

onih koji trebaju usluge luke, ali mi imamo zagrebačku regiju, imamo Grad Zagreb koji ima ogroman potencijal, ogroman potencijal i kada se planira, ja sam vidio u Strategiji, tad treba razmišljati o tim različitim angažmanima, privatno, javno-privatnog partnerstva, treba dozvoliti da se u to uloži, da oni koji prepoznaju, ali država mora stvoriti infrastrukturu gdje je ovo povezivanje sa željeznicom, čini mi se, doista od krucijalne važnosti, a luka ne može ostati izolirana od svog zaleđa niti ima pravi smisao postojanja ako te spone nema. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeći će govoriti poštovani zastupnik Siniša Hajdaš Dončić, izvolite. Hvala vam. Dakle tih kasnih 90-ih Hrvatska je imala ono dvije, reći ću, neke, nazovimo, tzv. ideje koje je gurala jedna politička stranka. Jedna, netko će se sjetiti, bila vam je tzv. tunel kroz Učku za željeznicu, a drugi vam je bio projekt koji se zvao Hrvatski Sueski kanal, '98., '99., znat će evo, Željko Draženović, uskoro Hrvatski Sueski kanal, profesor Pršić, Marušić, Brkić, izuzetan je gospodarski značaj višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Sa obrazloženjem, dakle kanal će postati najkraća plovna veza od Podunavlja prema Jadranu, skratit će se plovidba Savom prema zapadnoj Europi za 417 km, prema istočnoj Europi 85 km, dužina trase kanala kao tehničko obilježje iznosila bi 61,5 km, stacionaža kanala počela bi u Vukovaru, a završavala u Slavonskom Šamcu. Dakle kroz postojeće vodotoke rijeke Vuke, Bosuta, Biđa i Konjskog. Pretežni dio trase išao bi niskim poljoprivrednim i šumovitim područjem, radili bi se odgovarajući infrastrukturni objekti, mostovi i to bi vam bilo sve povezano sa 340 km kanalizirane Save od Šamca, dakle s izgradnjom pristaništa, izgradnja je 160 km ravničarske dvokolosiječne željezničke pruge od Zagreba, tj. Karlovca do Rijeke, poboljšanje željezničkih veza od Zagreba prema Splitu, Šibeniku i Zadru i zapravo taj koridor bi imao veće značenje jer bi se, ne samo prometni sustav Hrvatske nego i naše susjedne države, BiH, dakle zapravo integrirao u cjelokupni sustav. Nadalje se nabrajaju vodo gospodarske funkcije, dakle mali vodni, slivni kanali, se ne razumije./... površinske odvodnje poljoprivrednih površina, kanali, bilo predviđeno da ima dakle dosta visoko navigacijsku klasu, to je 5B klasa, što znači da bi bilo omogućeno dvosmjerna plovidba potisnog sustava kroz potisnice, rješavale bi se višenamjenske funkcije kanala, dakle naravno rekao sam već skraćivanje plovnog puta, odvodnja površinskih voda znači novi hidro melioracijski sustavi, površinska odvodnja, za navodnjavanje to je za izgradnju sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina oko 40.000 hektara, što znači da bi se vjerojatno i poljoprivreda mogla u tom trenutku orijentirati prema visoko profitabilnim poljodjelskim kulturama. Rasterećenje velikih voda Save, oplemenjivanja malih voda, ali i naglašava se utjecaj kanala na šumske eko sustave. Dakle, to je ono što sam spomenuo u raspravi u ime kluba da zapravo strategija ne daje dovoljan odgovor na zaštitu okoliša, dakle koja postaje krucijalan problem današnjice. u konačnici, dakle taj rad zapravo završava jednom dobrom rečenicom, a da bi Kanal Dunav-Sava zapravo trebao biti pretpostavka za razvoj kombiniranog prijevoza i za hrvatsko pozicioniranje u prometnim putevima Europe. Hvala.

je bio prvi okrugli stol na temu kanala koji se onda zvao malo drugačije ali je ista tema bila Kanala Dunav-Sava i tad je bilo prepoznato njegov potencijal koji je značajno širi od samog prometnog povezanosti u smislu navodnjavanja, u smislu gospodarskog razvoja, u smislu svega ostalog. Ima tako na ovim našim prostorima nekoliko tema o kojima bi se dalo razgovarat. Za višenamjenski kanal zato se i zvao višenamjenski Kanal Dunav-Sava je rađena u nekoliko navrata procjena utjecaja na okoliš iza toga je napravljeni prostorni plan područja posebnih obilježja. Zanimljivo bi bilo staviti na papir koliko je sredstava do sad energije, sredstva znanja utrošeno, a bojim se da će on ostati jedna od želja i da će nekakvo vrijeme i tehnologije …/Upadica Reiner: Hvala./… otić dalje, nemam šta dodat nego da ste u pravu, zato sam namjerno spomenuo i bušenje Učke za željeznicu, dakle isto tako i studija utjecaja na okoliš koje su opetovano radile, znači uvijek kada su se približavale nekakvi izbori bilo lokalni, bilo nacionalni neko je taj projekt vadio zapravo iz ladice i krenuo raditi opetovano, ali bez onog ključnog cilja. A to opet kažem, društvena odluka da li krećeš u tu priču ili ne krećeš. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je nešto što se zove Strategija razvitka riječkog prometa i kad gledamo u tu Strategiju razvitka riječkog prometa kao što sam kad sam u ime kluba rekla, mi uvijek tu gledamo jedan aspekt. Aspekt ove strategije je vezan uz promet, ali ono što treba gledati, treba gledati u kontekstu Prometne strategije, u kontekstu Gospodarske strategije, u kontekstu klimatskih promjena dakle zaštita okoliša je danas tema klimatskih promjena, u kontekstu prostornog razvoja, u kontekstu gospodarskog razvoja. Dakle, ovo je jedan segment iz kojeg mi imamo strategiju, traje 10 godina mi tu prepoznajemo da imamo tisuću kilometara puteva da je 641 međunarodni put i lijepo u strategiji kažemo sljedeće, imamo Dunav koji možemo koristiti, imamo Dravu i Savu gdje imamo problem nanosa. Dakle, mi već sad kad kažemo u strategiji znamo da imamo dve rijeke koje imamo problem sa njihovim korištenjem i onda u kontekstu toga je tema i luka i što se u lukama razvija. Tu kad smo imali u raspravi gospodarske zone onda smo u raspravi o gospodarskim zonama posebno naglašavali gospodarsku zonu Luke Vukovar koja ima neki potencijal. Ja bih danas, ja danas mislim da mi kao prvo o riječkim razvitku riječkog prometa možemo samo raspravljati ako gledamo razvitak željezničkog prometa, razvitak u smislu razvitak gospodarstva pojedinih dijelova i ono što moramo voditi računa, moramo voditi računa klimatske promjene. Bio je predsjednik jedne zemlje SAD koji se zvao Trump i koji je apsolutno negirao da su klimatske promjene postoji i za vrijeme njegovog mandata su jedne od najžešćih uragana uragana i svega ostalog koji je zadesio Ameriku odmah su ga demantirali i pokazali. Danas ne morate biti veliki stručnjak, ne morate biti ni veliki da se bavite zaštitom okoliša, klimatskim promjenama da vidite da su klimatske promjene činjenica i ne kroz neko drugo stoljeće i nekim drugim ljudima i neki drugi život nego mi, dakle mi ćemo biti sudionici i dionici smo klimatskih promjena i pitanje je što će se to dogoditi vezano uz naše rijeke i vezano uopće uz korištenje rijeka. Dakle, ako već danas znamo da sa Savom i Dravom imamo problem da bi se uopće mogli koristili, da li smo spremni rješavat taj problem, da li taj problem možemo rješavati u skladu sa zaštitom okoliša u smislu korištenja nasjeva, eksploatacija šljunka, pijeska koji je promjene koje jesu, dakle to su niz stvari kojih se trebamo pitati i na koja trebamo dati odgovor. Ono što ja hoću naglasiti, mi imamo strategiju koja je bila 2008.-2018. ona je djelomično reciklirana, imamo novu strategiju koja je djelomično reciklirana. Ova strategija koja je do 2032. ja sam očekivala da ipak da odgovor da ovaj dio promjene krajobraza jer će se i krajobraz promijenit htjeli mi to ili ne htjeli. Svi stručnjaci koji se bave ovom problematikom kažu sljedeće, klimatskim promjenama se najbolje prilagođava biljni i životinjski svijet, najteže čovjek. Dakle, tu se će i u odnosu na rijeke i korištenje rijeke neke stvari promijenit. Ja zaista u svom periodu života kad sam se bavila zaštitom okoliša onda bih možda i mogla i usudila se dati neke odgovore ili predvidjeti neke scenarije. Danas se stvarno čak ni ne usudim predvidjeti neke scenarije i neke priče. priroda tako brzo mijenja stvari da nešto što je bilo zacrtano u strategijama za 10 ili 20 godina više ne funkcionira. Ključno pitanje koje bi si mi danas trebali postaviti kao što sam pitala Hajdaš Dončića da li je Kanal Dunav-Sava jedna od onih stvari koja će ostati stoljećima upisano ili je to prošlo vrijeme ili on više nikad neće biti i nikad više neće biti potrebe za njega, u kojem smislu će ići rijeke, dakle u tom smislu i u kojem će se smislu razvijati luke jer u tim lukama bez obzira kakva traljava ili ovakva ili onakva infrastruktura postoji. Dal ćemo to razvijati u lukama neke nove gospodarske zone, dal ćemo mi uopće svoj riječni promet, rijeke i sve ostalo početi koristiti u funkciju kopnenog turizma i razvijati neki novi vid turizma, to su pitanja koja si trebamo postaviti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo više replika, Poštovana kolegice, u više navrata ste danas spominjali klimatske promjene i onečišćenja, nisam primijetila u strategiji zanima me da li vi možda znate da li je izrađena procjena mogućeg povećanja onečišćenja naših rijeka, bespovratno uništenje šuma i biološke **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Ja sam jednako tako pitala državnog tajnika jer su me zanimali ti neki podaci, ja to u ovoj strategiji nisam vidjela. Ova strategija je i tu moramo biti nekako i pošteni, ona se bazira na ono što je njen naziv kaže, a to je Strategija riječkog prometa. Ali ja ono što sam sigurna, vi ne možete gledat samo taj sektor, bez da gledate nešto drugo. Dakle, rijeke su živi organizmi dakle smisao onečišćenja koja posljedice koja ima, smisao sušnih godina, spuštanje vodostaja, dizanje vodostaja, ono što sam naučila tokom vremena, a to je da se i biljni i životinjski svijet prilagođuje nekakvim novim uvjetima, pa se u tom smislu i šume i šumski svijet ili nešto drugo prilagođuje nekakvim novim uvjetima. Primjera radi, mi imamo onaj sustav hidroelektrana koji je gore na Dravi, promijenio je se biljni i životinjski svijet i to ne u dugo vremena, u 20, 30 godina …/Upadica Reiner: Hvala./… vi imate neke životinje koje prije nikad niste imali. Ja kolegice dijelim apsolutno s vama zabrinutost vezano za klimatske promjene i mislim da se apsolutno ništa u ovoj zemlji ne bi smjelo raditi, a da taj horizontalni cilj ne bude prisutan. Međutim, ja ne bih iščitavajući ovu strategiju ja mislim da sam 30-ak od 115 stranica se odnosi upravo na različite aspekte očuvanja okoliša, pogledao sam malo i primjedbe koje su išle od udruga. Ja ocjenjujem da u jednom realnom planiranju gdje bi se doista govorilo samo o plovnosti Save, mislim da je sve ovo drugo priča za neku daleku budućnost. Kanal Sava-Dunav čuli smo to je ... 150 godina kao priča. Ja mislim da to ne bi ni na koji način trebalo uz kvalitetan rad ne bi trebalo ugroziti ni na koji način okoliš i prirodu tim više što bi osiguralo jedan ekološki puno prihvatljiviji …/Govornik se ne Hvala lijepo. Ja zaista nisam od onih koja je u tome isključiva i ne želim biti isključiva. Ja mislim da tu treba napraviti najbolju moguću mjeru. Mislim da treba da nije tema da se štiti, bez obzira što vjerojatno oni isključivo zeleni sad mogli napast, ali ako vi to bez ikakvog kriterija štite onda ostaje pitanje gdje je čovjek, jel čovjek svojim radom jednako tako mijenja. Za mene je kvalitetan krajolik, krajolik koji je čovjek napravio svojim radom. Dakle, ja sam arhitekt nekako cijeli život sam se bavila prostornim planiranjem, dakle uz nekakav krajolik ili krajobraz koji napravi priroda je jednako tako po meni u istom rangu kvalitetan i krajolik i krajobraz koji napravi čovjek svojom rukom, svojim djelovanjem i mora ostaviti traga na ovoj zemlji. Tako da ja mislim da

zapostavljeno i jasno je da u smo pola od zadanih ciljeva iz dosadašnjih strategija provodili, mogli smo biti na razini udjela prometa. Evo pročitat ću jedan naslov jednog portala od prije godinu dana koji kaže „Hrvatska bi više robe mogla pretovariti u riječnim nego u morskim lukama“ obrazlagajući to našim položajem koji nas pozicionira kao važnog čimbenika u prometu između sjevernojadranskih luka i Srednje i Istočne Europe. Luke kakve takve jesu, ali ih imamo, no problemi su isti oni koji su bili i prije 10 godina, dakle problemi su nanosi koji onemogućavaju plovidbu. Vjerujete li vi da će se ipak nešto ozbiljnije promijeniti s ovom strategijom i zapravo samim njenim provođenjem? Ne moramo govoriti naravno o tome da preteknu naše riječne luke naše morske luke, ali evo minimalno nešto o čemu možemo govoriti

i nekako ja sam stanovišta i mišljenja da on uvijek može biti i bolji i može biti i drugačiji. Ali ne stvari se zaista ubrzano mijenjaju i ono što je teoretski zaista imamo potencijal rijeka i teoretski zaista imamo potencijal riječnih luka, ali moramo u svemu tome biti pošteni. Dakle, mi smo država koja ima proračun ko što ima, odlučili smo se u jednom periodu svog razvoja razvijati cestovnu mrežu moramo biti pošteni nismo mogli paralelno i cestovnu i željezničku i luke na moru i luke na rijekama i plovne putove i sve ostalo, to je vrlo teško odrađivat, ali ja nekako mislim da raspravljat o ovoj strategiji, a da pri tom nemamo razvitak željeznice će biti jako teško. Poštovani zastupnik Sačić. sudjelovati u bar iz mog zavičaja sjeverozapada Hrvatske u čistim vodama potoka i rijeka. U ovoj strategiji i mnogim drugima ne čini se sve što se može učiniti da se zaštiti da se vrati to zbog raznoraznih okolnosti, izgradnji farmi i svega, ali u Zagrebu sad u Podsljemenu imamo potok Štefanovec Markuševec imamo betonizaciju da se regulira to. To dobro dođe nama stanovnicima tamo, potoci se čitava korita se betoniraju i bočno i dolje kakva je situacija, to je nekad navodno bilo dobro. Što sad? Da li sad u Njemačkoj kažu da to nije dobro? Šta učiniti? Hvala. Nije baš vezno uz riječni promet, ali poštovana zastupnica Mrak Taritaš će odgovoriti. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Kolega Sačić stvari se tako mijenjaju dakle ja sam pred dosta godina 20-ak godina bila u Bavarskoj, dakle Bavarci su iza Drugog svjetskog rata kad se Njemačka krenula oporavljat kompletno Bavarsku pretvorili u plodno polje i onda su prije 20-ak godina postali svjesni toga da im je to u smislu zaštite okoliša apsolutno neprihvatljivo i krenuli su to se zvalo doprirodno jel drugačije nismo to mogli prevesti, dakle vi ste dobili naknadu da svoju njivu ili oranicu ne koristite nego da ju vraćate prirodi kao što bi dobili najveći usjev na njoj. I sad smo mi svi tamo hodali po toj Bavarskoj i divili se žabama koje su kreketale i barama koje su bile. Ja kako imam malo jezik koji je malo duži ja sam rekla, znate šta

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovana kolegice u svom izlaganju ste problematizirali pronos nanosa rijekama, naime sami ste rekli da je rijeka živi organizam i taj pronos nanosa je sasvim normalan, tamo gdje utječu rijeke u druge u rijeku Savu pojavljuje se nanos koji može biti smetnja, ali evo u onim vremenima kad je kolega govorio o plovnosti Siska kao jake luke i velike flote taj nanos se redovno održavao, vadio, premještao na druga mjesta jer ono kako ste rekli pogrdni naziv za šljunčarenje u biti bi se trebao odvijati samo unutar plovnog puta, a ne van toga i onda bi te rijeke bile u redu i onda bi se nanos taložio tamo gdje treba, izgradnjom bi … poprečni gradnji te ste struke otprilike znate o čemu govorim, tako da se to može riješiti upravo zbog toga što se sve brzo mijenja. A upravo je jedno sustavno gospodarenje vodama potrebno da …/Upadica Reiner: Hvala./… gospodare vodom kako bi se nosili sa tim izazovima ekstrema. Hvala lijepo na vašem pitanju odnosno komentaru. Pred godinu dana da je netko u ovoj sabornici krenuo govoriti o nuklearnoj energiji kao energiji koja je poželjna mislim da bi bilo tri četvrtine ove sabornice koje bi rekle pa čekaj šta je sad njemu došlo. Danas nakon rata koji se je desio počeo 24. veljače u Ukrajini je to nešto što s ove govornice krećemo govorit. Jednako tako ja moram priznati da u jednom dijelu svog radnog staža sam se strašno borila s aspekta s ovima koji se bave zaštitom okoliša i prirode koji gdje se krenulo zabranit, dakle zabranilo se uopće u vodnim tokovima korištenje pijeska i šljunka jer su svi upozoravali bit će nanosi, promijenit će se sve, rijeke će promijenit čak i da nije plovni put, promijenit će svoja korita ili će naći neki novi put. Trebalo je nekoliko godina da postanemo …/Upadica Reiner: Hvala./… svjesni da se to treba koristiti i raditi. Sada će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Ivan Radić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a, državni tajniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Pred nama je Prijedlog Strategije razvitka riječnog prometa u RH za razdoblje od 2022.g. do 2032.g. U njemu je sadržana jasna vizija budućeg razvoja riječnog prometa i smisleno su definirani ciljevi koji se žele postići u sljedećih 10 godina odnosno rekao bih ciljevi za budućnost. Predložena strategija izrađena je uvažavajući aktualni europski i nacionalni, regulatorni i strateški okvir. no ono što je važno za naglasiti da su prilikom pripreme ove strategije održani i radni sastanci s predstavnicima jedinica lokalne samouprave među kojima su gradovi Slavonski Brod, Vukovar, Osijek i Sisak s ciljem dobivanja cjelovitog uvida u probleme i potencijale za budući razvoj, a zaključci s održanih radionica također su poslužili kao temelj za definiranje ciljeva i mjera strategije. U odnosu na regulatorni strateški okvir s nacionalne razine možemo reći da je strategija prije svega izrađena u skladu sa Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda te u skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH. Također Također mjere zaštite okoliša su jasno navedene, provedena je kao što možemo vidjeti strateška procjena utjecaja na okoliš. U odnosu na regulatorni i strateški okvir s europske razine strategija se temelji na Europskom zelenom planu, Dunavskoj strategiji, Strategiji za provedbu okvirnog sporazuma u slivu rijeke Save, Europskom ugovoru o glavnim unutarnjim plovnim putevima od međunarodnog značaja te na više uredbi EU Parlamenta Upravo ovi dokumenti koji utiru put razvojnom usmjerenju EU u sektoru prometa unutarnjim plovnim putevima i razvojnom usmjerenju RH kako općenito tako i u prometnom sektoru koji potiču energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša te prilagodbu klimatskim promjenama i nisko ugljični razvoj poslužili su pri definiranju ciljeva i mjera ove strategije. Uz ciljeve i mjere u strategiji su i vizija i misija također jasno definirane. Vizija je konkurentan, visokoučinkovit, moderan sustav unutarnje plovidbe u RH koji je potpuno integriran u europsku prometnu mrežu te funkcionira po načelima ekonomske i ekološke održivosti, a misija je kroz jačanje kapaciteta unapređenja organizacije i suradnje, razvoj infrastrukture i opću modernizaciju omogućiti iskorištavanje potencijala sektora unutarnje plovidbe u RH. Pružiti adekvatan odgovor na prometnu potražnju, osigurati dostupnost te visoku kvalitetu i pouzdanost usluga prijevoza u skladu sa suvremenim potrebama aktera na tržištu. Također na temelju analiziranih razvojnih potreba i razvojnih potencijala u strategiji su postavljeni strateški ciljevi definirani u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030.g. 2030.g. i to povećanje konkurentnosti i poticanje održivog razvoja sektora unutarnje plovidbe te razvoj infrastrukture i povećanje plovnosti u unutarnjoj plovidbi. plovidbi. Navedeni strateški ciljevi određuju smjer razvoja u svrhu postizanja učinkovitog i konkurentnog sektora unutarnje plovidbe, a uz to njihovim ispunjavanjem povećat će lučki infrastrukturni kapaciteti što će u konačnici dovesti do porasta potražnje odnosno do porasta prekrcaja tereta u hrvatskim riječkim lukama, ali na taj način da se potiče održivi razvoj. Očekujemo da će provedba ovako postavljenih ciljeva i mjera kroz narednih 10 godina rezultirati konkurentnim i modernim sustavom unutarnje plovidbe koji će biti u potpunosti integriran u europsku prometnu mrežu. Stoga kako je rekao i moj kolega Ćosić klub HDZ-a će prihvatiti predloženi tekst strategije. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Time zaključujem raspravu o ovoj točci i o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Mi ćemo nastaviti sa radom sutra u utorak 12. srpnja u 9,30 i prva točka biti će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, prvo čitanje, P.Z. br. 308. Želim vam ugodan ostatak poslijepodneva.